Prelazimo na: - Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, prvo čitanje, P.Z.E br. 126 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama se kao dio paketa Prijedloga Zakona u sustavu javne nabave nalazi u prvom čitanju nacrt Prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu, nakon njega slijede Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi, a jučer ste mislim imali prigode u plenarnoj sjednici raspraviti i Zakon o Tri zakona vrlo neodvojiva materija jedna od druge. Načela, postupci i pravna zaštita identični za sva tri zakona. Drugi zakon po redu koji danas raspravljate je nacrt prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Ovaj zakon označen je kao P.Z.E. usklađivanje sa pravnom stečevinom. Međutim, pravne stečevine u onom klasičnom smislu na kojem smo navikli da se prijedlozi zakona javljaju u Saboru, dakle smjernice odnosno uredbe u ovom slučaju kada javno-privatno partnerstvo nema. Što je javno-privatno partnerstvo slijedom pravne stečevine? Ili javni ugovor o nabavi, konkretno uvijek radova ili kombinacija radova i usluga ili s druge strane radi se o koncesijskom modelu, odnosno koncesijskom obliku javno-privatnog partnerstva. U trećim segmentima na raspolaganju privatnom i javnom partnerstvu su društva posebne namjene kao oblik trgovačkog društva u kojeg dva partnera ulažu svoje svoje investicije radi ostvarivanje i zajedničke dobiti, odnosno koristi. Što smo htjeli konkretno Zakonom o javno-privatnom partnerstvu? S jedne strane povući načela slijedom Zakona o javnoj nabavi i naglasiti da se privatni partner ne nalazi na, usuđujem se reći na opskurnim mjestima, s jedne strane, već se nalazi putem javnog natječaja, putem svima dostupnog objavljenog javnog natječaja na temelju konkretne dokumentacije, temeljem i prethodno procijenjenih rizika, odnosno fiskalnih učinaka tog projekta koji se može protegnuti na sljedećih 20 godina. A s druge strane želimo pojasniti hodogram, proceduru, objasniti korake što privatno potencijalnom privatnom partneru, što naručitelju javnom partneru tko on bio, centralna država ili jedinica lokalne samouprave, kada se odluči, odnosno kada se pojavi potreba da svoje investicije realizira upravo kroz neki od modela javno-privatnog partnerstva. slijedom ovom zakona bit će detaljnije razrađeni i u formi stipulacija posebnih prava i obveza koje su karakteristične, specifične za svake od tri modela, a unutar njih za svaki ugovorni odnos u koji dva partnera stupaju, podzakonskim posebnim aktima. Ono što smo pored definiranja hodograma, kome se investitor s jedne strane, a kome se javni partner s druge strane javlja i izriče svoju potrebu, odnosno svoju zainteresiranost za investicijom bila je zapravo namjera ovog zakona. ukratko prije samog natječajnog postupka, želimo da budućoj Agenciji za javno-privatno partnerstvo koja će biti prepoznata kao stručna i provedbena agencija i koja će biti svojevrsni, neću reći one stop shop, ali definitivno jedina adresa u tehničkom i stručnom smislu te riječi kroz koju će prolaziti i javni naručitelj, odnosno javni partner kao i privatni partner, želimo da se Agenciji za javno-privatno partnerstvo s jedne strane ili iskaže potreba za investicijom, jer proračunski obveznik u tom trenutku ima interes, ali ima i manjak sredstava na raspolaganju ili s druge strane da se Agenciji za javno-privatno partnerstvo pred vratima ukaže privatni investitor koji je sa naravno adekvatnom financijskom konstrukcijom zainteresiran za ulaganje, za ulaženje ugovornih odnosa javnim partnerom baš po modelu javno-privatnog partnerstva. Što će buduća agencija raditi? Buduća agencija će tražiti očitovanje Ministarstva gospodarstva glede usklađenosti prijedloga projekta sa investicijskim strategijama koje isto tako se u ovom trenutku za javno-privatno partnerstvo pripremaju u Vladi Republike Hrvatske, ali traži u početnom stadiju i mišljenje Ministarstva financija što se tiče fiskalne ocjene samog projekta. Ovisno o tome što je predmet projekta, agencija za javno-privatno partnerstvo tažit će i mišljenje, odnosno očitovanje Resornog ministarstva. Tako ako se primjerice radi o modelu javno-privatnog partnerstva za izgradnju turističkog kapaciteta mišljenje će se naravno tražiti od Ministarstva turizma. Ako se s druge strane radi o sportskoj dvorani, tražit će se mišljenje nadležnog Ministarstva za znanost, za znanost, obrazovanje i šport. Naravno Resorna ministarstva moraju dati svoje očitovanje vezano za odnos usklađenosti prijedlog projekta sa strateškim ciljevima sektora za koji su zaduženi. Ako su svi preduvjeti ispunjeni, Agencija za javno-privatno partnerstvo napravit će dvije stvari. Utvrdit će da li se uopće projekt može nazvati javno-privatnim partnerstvom i na taj način presjeći ćemo i negativnu praksu da do sada imamo i pozitivne prakse JPP-a u Hrvatskoj ali imamo i pokazatelja da se razni projekti koji zapravo nisu javno privatno partnerstvo pod pečatom JPP-a a koristeći činjenicu da on nije toliko prisutan u Hrvatskoj pa se možda ne znaju postaviti prava pitanja da se pod lupom JPP-a zapravo vode najobičniji investicijski projekti ili zajednička ulaganja a time dugoročno zadužuje proračunski obveznik i stanovnici na području konkretno jedinica lokalne samouprave a da zapravo se o JPP-u i o nekim krajnjim benefitima za proračunskog obveznika ne može ustvari niti govoriti. Ako se s jedne strane ocijeni da se radi o projektu javno privatnog partnerstva, s druge strane se predloži najbolji za taj projekt model javno privatnog partnerstva buduća Agencija za javno privatno partnerstvo na svojevrstan način će udariti pečat tom projektu i time on počinje svoj život kao projekt javno privatnog partnerstva. Javno tijelo, zainteresirano tijelo za investiciju kroz neke od oblika JPP-a započet će tada i u suradnji sa Agencijom za JPP izrađivati natječajnu dokumentaciju. Natječajna dokumentacija koja će biti osnova za javni natječaj na kojem će se tražiti privatni partner ponovno u drugoj fazi odlazi na ocjenu Ministarstva financija vis a vis proračunskih rizika i vis a vis rizika procijenjenih prava i obveza budućih partnera jer ona početna referenca s početka ove priče i s početka ovog hodograma u konačnici nakon svih procjena, nakon evaluacije, nakon pripreme natječajne dokumentacije vrijednosti se mogu promijeniti. Prema tome, početno mišljenje Ministarstva financija u vrijednosnom iznosu može odstupati kao i u iznosu rizika može odstupati vis a vis promjena koje su se dogodile nekoliko mjeseci kasnije kada je projekt dobio vrlo konkretne konture. Ako su svi nalazi pozitivni, ako Ministarstvo financija ocijeni da za proračunskog obveznika je rizik sukladan poslovnom budućem ugovornom odnosu u koji ulazi sukladno i tržišnim trendovima Agencija za javno privatno partnerstvo odobrit će početak postupka javne nabave što se tiče navedenog projekta prema određenom modelu javno privatnog partnerstva. Ponavljam, ili će se raditi o klasičnom javnom ugovoru ili će se možda raditi možda o nekom od koncesijskih modela JPP-a ili će se ići na osnivanje društva posebne namjene kažem vezano za specifičnost poslovnog odnosa u koje ulaze dva buduća partnera. Do sada smo na snazi u posljednjih nekoliko godina imali samo smjernice o javno privatnom partnerstvu, smjernice smo napravili prije nekoliko godina po uzoru na tada Slovačku konkretno koja je kao i mi krenula prvo sa smjernicama dozvoljavajući tržištu i da prepozna što je JPP i da se razvije a i mi sami tada prije nekoliko godina htjeli smo testirati ali i skupiti dodatna znanja o samom pojmu javno privatnog partnerstva i definiranju uzajamnih prava i obveza. Vrijeme je nakon i niza JPP projekta koji su u međuvremenu pokrenuti, vrijeme je pokazalo da je itekako došao trenutak malo čvršćeg normiranja pojma javno privatnog partnerstva koji nije novi pravni pojam. On kao pravni pojam zapravo ne postoji jer je on kapa za postojeće i već prepoznatljive ugovore ili obveznog odnosno trgovačkog prava. Međutim, potaknuti i s jedne strane pozitivnim cvjetanjem JPP-a u Hrvatskoj ali i s druge strane nekim vrlo negativnim pojavama i prezaduživanjima i ulascima u projekte koji zapravo nisu JPP projekti a i stečenim znanjem, akumuliranim znanjem u posljednje dvije, tri godine ocijenili smo da je došao pravi trenutak da ovo područje normiramo posebnim posebnim zakonom. Danas smo u prvom čitanju ovdje sa Prijedlogom zakona o javno privatnom partnerstvu koji je i oko kojeg je provedena rasprava i sa privatnim sektorom, sa poduzetnicima. On je s obzirom da se radi o prvom čitanju na neki način i živi dokument. Mi i dalje do drugog čitanja provodimo konzultacije, provodimo konzultacije sa državama članicama koje imaju slične zakone na snazi, provodimo i dalje konzultacije sa Europskom komisijom, želimo postići maksimalnu sinhroniziranost sa Zakonom o javnoj nabavi kao i Zakonom o koncesijama. Ali ono što svakako nećemo nastojati, nećemo nastojati prenormirati ovaj zakon. Dapače, želimo ga osloboditi od opterećujućih normi i možda se za neko vrijeme vratiti ovdje u sabornicu i sa izmjenama i dopunama ali isključivo osluškujući praksu koja će se temeljem ovog zakona i podzakonskih akata akata razviti. Evo, zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem isto tako i raspravama koje su vođene na pojedinim odborima u cilju unapređenja postojećeg teksta u prvom čitanju. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Gospođa državna tajnica koja se već afirmirala u ovome Hrvatskome saboru svojom primjedbom nezavisnom zastupniku Lesaru da nije imao trudničkoga iskustva u svome uvodnom izlaganju je istaknula između ostaloga da će se ovim zakonom prekinuti praksa traženja partnera u javno privatnom partnerstvu na tzv. opskurnim mjestima. Obzirom da je opće poznata stvar kakvi se sve poslovi i koje se sve radnje dogovaraju na opskurnim mjestima, dakle na mjestima u tami i pretpostavljam javnosti to je jedna an general, dakle koja kriminalizira dosadašnje postupke i projekte javne nabave, pardon javno privatnog partnerstva. Čini mi se da je to nepravedno jer ako bi to bila istina onda ispada da sve ono što je rađeno u suradnji s državnim institucijama uključujući i prema smjernicama koje je usvojila Vlada na preporuku Sabora odnosno uredbe koje je donijela Vlada ispada da je do sada bila kriminalna radnja. Hvala lijepo. Ovo je bilo ispravljanje mišljenja državne tajnice.

Ovim zakonom zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje se sa zakonodavstvom Europske unije ali se i na kvalitetan način rješava model javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj koji do sada nije bio izravno zakonski reguliran. U realizaciji javno-privatnog partnerstva koje se u Hrvatskoj pojavljuje sredinom 90-tih godina primjenjivali su se različiti sektorski zakoni te kao jedini cjeloviti dokument koji usmjerava javnog i privatnog partnera smjernice za primjenu ugovorenih oblika javno-privatnog partnerstva koje je nakon provedene rasprave u Hrvatskom saboru objavila Vlada Republike Hrvatske. Smjernice reguliraju realizaciju samo jednog oblika javno-privatnog partnerstva, privatnu financijsku inicijativu a s obzirom da postoje drugi modeli javno-privatnog partnerstva bilo je neophodno zakonski regulirati ovo područje radi jednostavnije i učinkovitije realizacije projekata javno-privatnog partnerstva. S obzirom da se u javno-privatnom partnerstvu uglavnom realiziraju veliki infrastrukturni i drugi projekti poput škola, bolnica, objekata komunalne infrastrukture, prometne infrastrukture gdje često ne postoji izravna ekonomska ekonomska opravdanost ili profitabilnost ali koji rasterećuju državni proračun i proračune jedinica lokalne i regionalne samouprave, postoji izražen javni interes za dinamizaciju i što uspješniju realizaciju procesa javno-privatnog partnerstva koja nije moguća bez jasno i precizno definiranih zakonskih okvira. Prijedlog zakona precizno regulira odnose između javnog i privatnog partnera, potrebnu proceduru u realizaciju javno-privatnog partnerstva te što je svakako posebno značajno transparentnost u cijelom procesu s obzirom da se zainteresirani privatni partner za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bira sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave. Ono što je dobro je što zakon propisuje obvezno osnivanje agencije za javno-privatno partnerstvo kao središnjeg dijela za što kvalitetniju implementaciju javno-privatnog partnerstva. Agencija će biti zadužena za nadzor nad primjenom ovog zakona, predlagati poboljšanje u modelu javno-privatnog partnerstva te organizirati izobrazbu i usavršavanje sudionika u pripremi i provedbi projekata javno-privatnog partnerstva. Usvajanjem ovog zakona koji se usvaja paralelno sa Zakonom o koncesijama i Zakonom o javnoj nabavi stvaraju se neophodne pravne pretpostavke za što uspješniju realizaciju modela javno-privatnog partnerstva i za transparentnost cijelog postupka. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo o Zakonu o javno-privatnom partnerstvu, zakonu koji je dio usklađivanja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu. I raspravljamo o zakonu koji sa druga dva značajna zakona o kojima raspravljamo na ovoj plenarnoj sjednici a to su Zakon o koncesijama i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, zajedno s njima čini svojevrsnu cjelinu. Međusobno su usko povezani, međusobno se usklađuju i što je u svakom slučaju dobro doduše rijetko, u, mi u Hrvatskoj narodnoj stranci pozdravljamo da ide u prvo čitanje bez obzira na naziv europski jer smatramo da temeljem ovih zakona stvara se prostor za kvalitetnije iskorištenje mnogih potencijala i mogućnost jednog jednog znatnijeg pozitivnog iskorištavanja znatnog pozitivnog učinka u izgradnji prije svega objekata javnih potreba po modelu javno-privatnog partnerstva. Javno-privatnim partnerstvom realiziraju se u pravilu infrastrukturni i svi ostali projekti kojima se osigurava javna potreba iz nadležnosti javne vlasti a to su: škole, bolnice, sportski objekti, dječji vrtići i Primjena tog modela nije komercijalno motivirana ali takvi su objekti potrebni jer predstavljaju javnu potrebu za osiguranje javnih funkcija svake uređene države. Primjena modela javno-privatnog partnerstva je kod nas počela sredinom i bila je regulirana kroz Zakon o prostornom uređenju, Zakon o koncesijama i Zakon o komunalnom gospodarstvu. Jedino što danas u ovom trenutku imamo u tom segmentu su smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva koje smo usvojili u ovom Saboru 2006. godine. Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva omogućile su i omogućavaju mogućnosti različitog tumačenja nažalost mogućnosti različitog tumačenja često puta u dnevno-političke potrebe, a ovih dana smo svjesni, prisutni i čujemo na primjeru Varaždinske županije prije svega samo zato jer prostor ili se ne razumije ili se neće razumiti ili nešto što je jednoznačno temeljne smjernica se tumači ili proizvoljno izvlače zaključci a budući da u ovoj državi za svoje riječi nažalost za svoje riječi i postupke još uvijek nitko ne odgovara pa su onda i takve anomalije moguće i zato je dobro da danas razgovaramo o zakonu kojim će se regulirati javno-privatno partnerstvo a da bi nešto što je inače normalno u svijetu jer ja trebam podsjetiti ovaj Sabor da njemački Zakon o javno-privatnom partnerstvu ima svega 6 članaka zajedno sa prijelaznim i završnim odredbama a naš ima 38, a bojim se da će i to biti premalo. Izgradnja po modelu javno-privatnog partnerstva daje cijeli niz prednosti koje su već navedene koje sam spomenuo u navedenim smjernicama, a sada i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, a koje su od izuzetnog značaja za svaku odgovornu državu i nije slučajno da gotovo sve europske zemlje te prednosti koristi. Mi u Varaždinskoj županiji uvidjeli smo potencijal javno-privatnog partnerstva i projekti koji se financiraju po tom modelu su isključivo, ponavljam isključivo škole i sportske dvorane i u ovom trenutku radi se 44 objekta ili bolje rečeno u ovom trenutku, a nedavno smo u ovom Saboru razgovarali o smjernicama o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. U ovom trenutku jedino Varaždinska županija ima stvorene uvjete za jednosmjensku nastavu. Jedino Varaždinska županija ima za sve škole iznad 200 učenika osigurane i sportske dvorane, a poznato je da jedino Varaždinska županija već tri godine u potpunosti financira zajedno sa općinama i gradovima, u potpunosti financira prijevoz djece u srednju školu i to za sva četiri razreda ponavlja već tri godine. To je bilo opredjeljenje Varaždinske županije prije tri godine. Rekli smo u tom pravcu idemo i potencijale koje imamo u tom pravcu ćemo ih usmjeriti. Posebno treba naglasiti da značaj javno-privatnog partnerstva za Republiku Hrvatsku prelazi uobičajene prednosti koje su vidljive u drugim europskim zemljama i to zbog strateške odluke ove, današnje Vlade o smanjenju deficita. Naime, zanemaruje se činjenica da nije ključno pitanje da li deficit da ili ne, jer je to samo jedan od instrumenata financijske politike, jedan od alata financijske politike već je ključno koristi li se deficit za potrošnju ili kao pokretač razvoja. Najbolji pozitivan primjer i to kao pokretač razvoja bila je izgradnja auto-cesta u mandatu koalicijske Vlade. Sadašnja se Vlada već petu godinu postavlja defanzivno ne uvidjevši kako zemlja čija je razina industrijske poljoprivredne proizvodnje nedovoljna, tek nešto iznad polovice one iz devedesete a istovremeno propušta optimalno koristiti svoje razvojne potencijale, te direktno ugrožava svoju budućnost bez obzira na formalnu i financijsku stabilizaciju. Zato je ovaj model ključan za razvoj zemlje u sadašnjem trenutku. Model koji pokreće ključne čimbenike razvoja, obrazovanje, infrastrukturu, zdravstvo, a istovremeno pokreće i gospodarstvo. Posebno treba naglasiti da ne opterećuje državu niti u smislu opterećenja proračuna, niti kao rizik. I potpuno je jasno da kompleksnost ovakvog modela zahtjeva visoku sposobnost javne uprave, dugotrajnu i ozbiljnu pripremu kroz sve faze projekta po svim onim elementima koji čine projekat. A ključno je u čitavoj toj priči ključna je sposobnost i znanje odgovornih ljudi u javnoj upravi da razumiju kontekst u kojem se ovaj model primjenjuje, jer se on u mnogome razlikuje od konteksta u svim ostalim, u ostalim europskim zemljama. S tim u vezi, ovim se zakonom se detaljno uređuje ovo područje i to uz već spomenute aktivnosti na realizaciji projekta. Predlaže se osnivanje agencije za javno-privatno partnerstvo i njene nadležnosti u postupku, oblici javno-privatnog partnerstva i slično. Iako ovaj prijedlog zakona ima status europskog mudra je odluka da se o tako važnom zakonu za gospodarski razvoj zemlje ne žuri pod svaku cijenu, jer će rasprava u dva čitanja nadamo se dati prostora kvalitetnim primjedbama, a vjerujem i uvjeren sam da će se i te kvalitetne primjere ugraditi u konačnu verziju zakona. Konkretne primjedbe. Jedna od konkretnih primjedba odnosi se na donošenje provedbenih propisa temeljem ovog zakona. Naime, u članku 18. stavak 2. navodi se da agencija donosi pravilnik o ustroju i vođenju registra, te će agencija odrediti ovlaštenike pristupa registru i opseg prava pristupa podacima u registru stavak 3., a istovremeno u članku 31. stavak 2. navodi se da će Vlada najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti između ostalog Pravilnik o ustroju i vođenju registra, ugovora i javno-privatnog partnerstva iz članka 18. stavak 2. Moje je pitanje, tko sad radi što? Agencija ili Vlada? Mislim da bi bilo logično da agencija predlaže da to u zakonu piše, a da ga Vlada donese. Također, posebno naglašavam problem rokova, a koji su definirani člankom 12., 13. i 14., a odnose se na predlaganje i odobravanje projekata javno-privatnog partnerstva koji su definitivno predugački 90, 30, 60 dana i ispada da je cijeli taj postupak nepotrebno izbirokratiziran i takvim rješenjima slikovito rečeno ubit će se smisao javno-privatnog partnerstva jer će se taj pripremni dio razvući na minimum godinu dana. Mislim da bi agencija bi trebala imati funkciju stručnog tijela, a ne bi smjela postati usporeni birokratski mehanizam. Nadalje, u smjernicama kada smo donosili smjernice o javno-privatnom partnerstvu govorili smo, doduše to nije problem ovog zakona, ali problem i dalje ostaje, a to je problem uređenja dvostrukog oporezivanja koji se javlja kod plaćanja najma a za čije rješenje je nadležno Ministarstvo financija. Da li će Ministarstvo financija kad govorimo o javno-privatnom partnerstvu, modelima javno-privatnog partnerstva taj problem razriješiti. I drugo, kod preuzimanja građevina od strane javnog partnera otvara se pitanje plaćanja poreza na promet nekretnina ili zemljišta koje opet treba regulirati sa Poreznom upravom. I završno, potrebno je razmotriti mogućnost osnivanja dugoročnih fondova za potporu javnom partneru u financiranju projekata javno-privatnog partnerstva. Mislim da je to izuzetno bitno posebno vodeći računa o potencijalima naših jedinica lokalne i regionalne uprave, da ne spominjem visoku centralizaciju i sve ono ostalo što smo ovih dana imali, što je bila i primjedba o čemu smo govorili u mnogim zakonskim prijedlozima, a gdje je problem opet isti. Naše općine, naši gradovi, naše županije nemaju potencijala u svojim prihodima, a pogotovo kad im se desi nešto što se desilo Varaždinskoj županiji kad smo krenuli, osmislili model javno-privatnog partnerstva, upoznali Vladu Republike Hrvatske konkretno premijera Sanadera i resornog ministra budući da smo išli u školstvo, u školske objekte ministra Primorca, koji su prihvatili čitav projekat čak i u prvim razgovorima potvrdili učešće Vlade sa 20% u svim objektima. Međutim, kad je došlo do realizacije toga 20% je nestalo. U smjernicama smo donijeli da je mogućnost zaduživanja 35% na prihod jedinica lokalne regionalne uprave. Smjernice su donesene na jesen 2006., u 2. mjesecu 2007. Vlada svojom uredbom, potencijal koji je u smjernicama naveden na jedan način smanjuje na izvorne prihode i normalno da se onda otvara prostor za stvari koje se eksploatiraj i koje se govore. Međutim, suština čitave priče je da javno privatno partnerstvo ide na potpuno novi sustav kojega treba ipak razumjeti. Zato podržavamo uopće postupak da se zakonski regulira taj taj problem, to je jedno. A drugo, u svakom slučaju mi u HNS-u podržati ćemo ovo prvo čitanje, Zakon o javnom privatnom partnerstvu i željno vjerovati da će Vlada u kratkom vremenu uvažavajući a nadam se da će i biti danas iznesene primjedbe ili prijedloge na ovaj u prvom čitanju i da ćemo uskoro dobiti konačnu verziju Zakona o javnom privatnom partnerstvu, na Sabor. Jer u svakom slučaju za svaku odgovornu državu mogućnost izgradnje objekata javne potrebe po modelu javnog privatnog partnerstva je potrebno i nužno. Hvala lijepo.

Poštovani potpredsjedniče, cijenjena gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Kada je nekolicina nas govorila da javno privatno partnerstvo bez zakona će se pretvoriti u jednu veliku obmanu i da će dugoročno donijeti više štete nego koristi mi koji smo bili na tim pozicijama bili smo u pravilu ismijavani. Sada se eto vidimo zakonom pokušava riješiti ta materija i doista treba to riješiti zakonom. na odboru smo imali to prilike čuti da ta materija je zakonom regulirana u svega 6 ili 8 europskih zemalja. Znači mnoge europske zemlje nemaju zakon, ali imaju nadzor. Mi ćemo imati zakon, ali i dalje će vjerojatno sve ostati bez nadzora. Ako se negdje do sada lovilo u mutnom, onda je to bilo u tom javno privatnom partnerstvu. I toga smo svi svjesni i zato nam treba ovaj zakon i zato treba zakon podržati. Doduše vidjeli smo da se onim smjernicama ili čak prije smjernica dalo malo fore za gradnju dvorana. Kada se shvatilo da se time izbjegava jedno regularno zaduživanje e onda se sada počelo pribjegavati normativnom rješavanju te materije. I to je sigurno u redu. Zašto? Jer smjernice koje smo imali do sada one naprosto nisu bile obvezujuće, nikoga se zbog nepoštivanja istog nije moglo pod navodnicima "privesti pravdi". Ne može konačno jedna materija koja u konačnici može biti teška 2, 3, 5 možda za 2, 3 godine i 10 milijardi kuna biti bez nadzora i neregulirana. Zašto? Zbog toga jer se se javno privatnim partnerstvom u pravilu, htio to netko priznati ili ne podilazilo unaprijed usuđujem se reći poznatom graditelju. Neću sada spominjati gradove, neću sada spominjati objekte, ali to je zasigurno tako. Na primjer na strani 1. ovoga Prijedloga zakona o javno privatnom partnerstvu, doslovce se kaže, citiram: "U Republici Hrvatskoj primjena modela javno privatnog partnerstva započinje sredinom '90.-ih prošlog stoljeća primjenom koncesijskog modela javno privatnog partnerstva u to vrijeme se uglavnom gradila cestovna i komunalna i komunalna infrastruktura itd., itd..", gotov citat. Koja se cestovna infrastruktura gradila javno privatnim partnerstvom? Javno privatnim partnerstvom sredinom '90.-ih gradila se samo jedna cesta u Hrvatskoj i to je bio istarski y. To je najskuplja cesta u Hrvatskoj. Preko toga mi bi čak danas i prošli, ajde za nama je to ne znam koliko 10-ak godina, 15-ak skoro, ali ono što je daleko gore, ono što je ostalo sa tom cestom na tim dionicama mi danas u Istri plaćamo i najskuplju mostarinu i najskuplju tunelarinu. Za 5200 metara kroz tunel Učku plaćamo 28 kuna, za 160 km, što autoceste, polu autoceste koja sigurno ima 10 km tunela, 10 km ovih mostova od Zagreba do Rijeke ili obrnuto, plaća se 56 kuna. Za 1,4 km mosta preko Mirne u Istri plaćamo 14 kuna, a kada idemo na Krk ili kada se ide na Krk, otočani ali čini mi se i stanovnici Primorsko-goranske županije oslobođeni su plaćanja te mostarine. I onda si čovjek stvarno postavlja pitanje zašto se to dešava na istarskim prostorima i dokle će se jedna takva praksa tolerirati. Nadam se da će Vlada uskoro zasjedati u Istri ili i u Istri, prilikom onih njenih putovanja i da će se uvjeriti naprosto u ovo što govorim. Članak 2. možemo reći da je zapravo bit ovoga zakona, javno privatno partnerstvo u …/Govornik se ne razumije./… u smislu ovoga zakona je dugoročni oblik suradnje između javnog i privatnog partnera pri čemu privatni partner u svrhu provedbe projekta preuzima rizik gradnje, rizik dostupnosti i ili rizik potražnje, te jednu ili više zadaća kao što su financiranje, projektiranje, građenje, održavanje, restrukturiranje itd., Ja još jedanput ću ponoviti tvrdim, da se tim javno privatnim partnerstvom u 90% slučajeva pogodovalo poznatom graditelju. Da ne spominjem primjere, ja mislim da i sami ste toga svjesni. bila najveća mana ovih smjernica a možda će to biti i u ovom trenutku najveća mana ovoga zakona. Jasno je, nema puno njih, puno gradova, puno županija itd., novaca za ove neke projekte koje smo slušali a bit je izbjegavanja, tog javno privatnog partnerstva, zašto se ljudi odlučuju na njega, bit je znači izbjegavanje one suglasnosti o zaduženju kojega izdaje nadležni ministar financija. Lokalna samouprava mislila je da time vara državu, država je mislila da javno privatnim partnerstvom vara Bruxelles vis a vis toga deficita a istina je da smo jednom nereguliranom materijom javno privatnog partnerstva varali sami sebe. Još jedanput ću reći da sigurno jedan od najkontraverznijih projekata tog javno privatnog partnerstva iz sredine '90.-ih koji se gradio u Hrvatskoj, veže se uz istarski y. To je istina, to svi znamo, ali pošto su te firme koje i danas grade te objekte, one koji financiraju ove i one, onda je jasno da se sve to i tolerira. Članak 11. je zapravo bit ovoga zakona, on doslovce glasi da javno tijelo koje određeni projekt želi realizirati kao projekt javno-privatnog partnerstva dužno je agenciji dostaviti projektni prijedlog i popratnu dokumentaciju propisanu uredbom iz članka 10. Dva, agencije ocjenjuju sadržaj projektnog prijedloga, stavak tri, ministarstvo nadležno za gospodarenje dužno je agenciji na njeno tražene dostaviti mišljenje o usklađenosti projektnog prijedloga s politikom razvoja javn-privatnog partnerstvo koje donosi Vlada Republike Hrvatske, pod četiri, ministarstvo nadležno za financije dužno je agenciji za njeno traženje dostaviti mišljenje o sukladnosti projektnog prijedloga s proračunskim projekcijama, fiskalnim planovima i rizicima kao i o financijskoj i fiskalnoj održivosti projektnog prijedloga. Nadležno resorno ministarstvo, stavak 5. a po potrebi i druga ministarstva i tijela državne uprave dužna su u svrhu ocjene projektnog prijedloga dostaviti agenciji na njeno traženo mišljenje o sukladnosti projektnog prijedloga s razmjernim strategijama i planovima, odnosno zakonskim propisima itd., Sad vidimo da je Vlada zapravo odlučila da ju se više ne vara, da joj se jednostavno se sapuna dasku na kojoj sjedi. Sada će ona izdavati te suglasnosti, razne uredbe i tome slično, ali se postavlja jedno drugo pitanje. Kome će te suglasnosti Vlada izdavati? Ja tvrdim da će to biti njenim ili svojima po onoj narodnoj da

i popis dokumentacije koji se dostavlja uz projektni prijedlog", gotov citat. Znači, još jedanput, Zakon o javno-privatnom partnerstvu nije sporan, taj zakon je nužan. Sporna može biti samo politička volja koja će proizlaziti iz ovog zakona. Tvrdim da u Hrvatskoj ni nisu tako loši zakoni, loše je ono što slijedi primjenom tih zakona, a to je jedna loša praksa, točnije ono podilaženje nekom interesu temeljem nekog zakona. Sada se ovdje uvodi i članak 23. i neka agencije za javno-privatno partnerstvo. Mi tu dajemo ogromnu moć birokratima, agenciju, jasno formira Vlada. Kome će te agencija služiti? Ja tvrdim da će ona služiti vladajućima. Vlada i koalicija, da ja sada ne nabrajam sve te stranke koje je formiraju. Kako će to funkcionirati? Pa funkcionirati će to, gospodo otprilike ovako kao što funkcionira raspodjela proračuna ili kao što smo imali to prilike jučer vidjeti prilikom rebalansa proračuna za 2008. godinu, 90% tog proračunskog novca ide tamo za kapitalne investicije jasno gdje su te stranke koje tvore vladajuću većinu na vlasti. Znači, ova vrst zaduživanja na neki način biti će rezervirana, usuđujem se reći za stranke na vlasti. Za kraj, zakon je bez obzira što ima možda 4 ili 5 puta više odredbi nego onaj kojega je moj prethodnik spomenuo u Njemačkoj, još uvijek štur, treba ga doraditi, treba izbjeći tu jednu proizvoljnost i nadasve arbitrarnost. To sigurno ne može biti dobro, a sigurno je jedno kao što smo vrlo brzo, ma neću reći odustali od smjernica, ali ih stavljamo ovim zakonom Od ovog zakona pretpostavljam, nećemo tako skoro odustati, ali se ta jedna proizvoljnost pojedinog birokrata ili ministra financija treba obuzdati. Zakon koji je danas ovdje pred nama može na neki način biti vrst pritiska na lokalnu samoupravu i u konačnici još jedan elemenat podjele između vlasti i opozicije. Opozicija će sigurno i temeljem ovog zakona prozivati nadležna ministarstva da sredstva usmjeravaju prema onim sredinama, ili daje suglasnost onim sredinama koje tvore vladajući. Ja mislim da bi upravo to trebalo izbjeći, bez obzira što mislim da je zakon nužan, bez obzira što mislim da zakon dolazi u zadnji čas. Znači, u njega bi trebalo ugraditi neke odredbe da svatko unaprijed zna da li će moći i pod kojim uvjetima iskoristiti taj model, pod navodnicima "financiranja" kroz javno-privatno partnerstvo. Što vam vrijedi da zadovoljavate, recimo sve kriterije, da ste likvidni, da ste solventni, da imate možda najbolji projekt za svoje građane, a da vam s druge strane vlast koja je na vlasti ne da suglasnost i onda onemogućuje u jednom takvom sadržaju koji je od, reći ću općeg dobra za sredinu koju zastupate. S druge strane, snaga koju će ovim zakonom recimo dobiti Ministarstvo financija, a da ne govorimo o Zakonu o proračunu koji je za nama, o kojemu ćemo tek glasati, biti će naprosto ogromna. Ja znam da se preko raznih holdinga, pa i javno-privatnog partnerstva počelo naprosto dešavati svašta, tome je trebalo jedno reći dosta, stati na kraj, ali ne na način kako mi to radimo, jačanjem uloge nadležnog ministarstva i tu ja zapravo vidim i najveći problem. Imamo ovaj zakon o proračunu, taj zakon je opasan. Zašto? Jer neće dopuštati zaduživanje komunalnim poduzećima pa nema za cilj da razara komunalna poduzeća, ali to se u konačnici može dogoditi. Pa jasno je i to da će kao i suglasnosti kroz formu javno-privatnog partnerstva i taj zakon o proračunu formu zaduživanja omogućavati isključivo onim grupacijama koje tvore vladajuću koaliciju. Za kraj mislim i to ću reći da se u ovoj zemlji sprema jedno, ili dolazi ovoj zemlji jedno teško razdoblje, mi smo sada pred petnaestak ili dvadesetak dana uveli PDV na uvoz, da se PDV na uvoz plaća u roku od 8 dana zajedno sa carinom, mi time razaramo prije svega malo gospodarstvo, inflacija razara standard građana, vanjski dug je premašio 36 milijardi eura, znači razaramo time državu, Zakon o proračunu razoriti će komunalne sustave i onda si postavlja čovjek kamo to vodi. Ja ne bježim od činjenice da javno priznam da je ovaj zakon hvale vrijedan. Mi smo se evo kada su bile one smjernice ispred kluba IDS-a zalagali da se ta materija riješi upravo zakonom. Treba uvesti red, ali ministar ili nadležno Ministarstvo financija postaje filter svake investicije u Hrvatskoj bilo da je riječ o lokanoj samoupravi, općini, gradu, županiji ili komunalnom poduzeću i to zasigurno nije dobro. Izgleda ili on na neki način mogu reći postaje uz premijera najmoćniji čovjek u ovoj državi i utoliko ja bih molio da do drugog čitanja naprosto se izađe sa jasnim kriterijima tko, kad u kom slučaju će moći konkurirati i ući u taj neki uži izbor da iskoristi vlastite kapacitete i sredstva po javno-privatnom partnerstvu. Hvala. Vodite računa o vremenu kada govorite i upaljenim svjetlima, jer se to ponavlja kod nekih zastupnika. Na redu je u ime Kluba zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovana državna tajnice. Klub SDP-a podupire razvoj javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj. Uostalom klub SDP-a, odnosno SDP-ovci su i u dijelu toga inicirali da se regulira javno privatno partnerstvo. Imaju primjere najbolje prakse javno-privatnog partnerstva u Hrvatskoj i mi bismo doista željeli da se otkloni ova dilema koja je primjerice vladala i jučer ili disonanca koja je vladala jučer i prekjučer kada smo raspravljali o Zakonu o proračunu, kada se s jedne strane govorilo o potrebi sveopće kontrole, a kao negativnosti u tome se spominjalo da evo javno-privatno partnerstvo je nešto zamućeno, nešto sumnjivo, nešto netransparentno, nešto što se koristi da bi se izbjegli propisi, zakoni i sve ostalo. Dakle prije svega mislim da bi trebali educirati se i postići jedan oblik konsenzusa oko toga što javno-privatno partnerstvo je. Mi smo imali situaciju 2006. godine kada je onako preko noći se dogodio onaj sastanak u Vladi i kada je premijer Ivo Sanader o javno-privatnom partnerstvu govorio kao o hrvatskom New Dilu. Tada smo svi bili poletni u tome, tada smo svi se zalagali za to, preko noći se praktično pristupilo izradi i pisanju smjernica. Sve političke stranke, relevantne političke stranke i pojedinci bili su uključeni u pisanje tih smjernica i to je prvi i jedini dokument praktično koji je u dva mandata ove Vlade bio pisan na način da su svi oni koji imaju nešto tu reći ili znaju nešto, bili pozvani dati svoj doprinos. Zbog toga i je prijedlog smjernica bio kvalitetan. On je na žalost malo derogiran sa nekim člancima između te te grupe koja je to pisala, Vlade i ovog Sabora, ali dakle imali smo jedan dobar tekst. Na žalost između tih smjernica i današnjeg dana ponovno se dogodilo nerazumijevanje i ponovno se dogodila ponegdje zlouporaba, ali nitko nije spreman pogledati u svoje dvorište nego uvijek gleda u tuđe dvorište. Pa će tako primjerice vladajuća većina u ovoj dvorani sada upirati prst na Varaždinsku županiju, ali istovremeno zaboravljajući da u toj Varaždinskoj županiji u gradu Varaždinu se radi isto dvorana po javno-privatnom partnerstvu koja je primjerice tri puta skuplja od iste dvorane koja se radi tradicionalnim modelom u gradu Osijeku. Dakle u gradu Osijeku se radi dvorana za 170 milijuna kuna izravno iz državnog proračuna, a u gradu Varaždinu se ista takva dvorana po kapacitetu, radi za a450 milijuna kuna po modelu javno-privatnog partnerstva. Nitko nije spreman pogledati u svoje dvorište kada se tiče arene Zagreb koja je praktički preko noći se ugovorila i koja košta 210 milijuna eura. 210 milijuna eura košta arena Zagreb. Kad bi to razlomili na godišnje anuitetu, odnosno na plaćanje zakupnine mi smo umjesto arene Zagreb mogli sagraditi negdje između 50 i 60 osnovnih osnovnih škola sa 20 razrednih odjeljenja za jednosmjensku nastavu. Ja ne želim ovdje upasti u situaciju da netko me optuži da sam protiv sporta. Ja sam za sport sport i jesam za to da se stvaraju uvjeti za igranje vrhunskog sporta, ali isto tako moramo se odlučiti što su i kakvi su nam prioriteti. E sada da se vratim na ovaj zakon. Prije svega ovaj zakon, kaže se da je P.Z.E. odnosno da je usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije. Mi smo čuli da svega 8 zemalja u Europi imaju izrađene zakone. Ostale zemlje ili su to riješile u Zakonu o javnoj nabavi ili u Zakonu o koncesijama ili imaju smjernice. Mi ćemo biti prva zemlja u Europi koja će imati i smjernice i zakon, a ono što me posebno brine, da ćemo imati i uredbe. I ja sugeriram, budući da je ovo prvo čitanje, predlagatelju, da se dogovorimo i da za drugo čitanje imamo jasan stav. Hoćemo li imati smjernice, hoćemo li imati zakon ili ćemo rješavati priču sa smjernicama i uredbama. Jer ako imamo smjernice onda su one generalne i opće. Naše smjernice nisu generalne i opće, one u svojem sadržaju imaju i vrlo konkretnih odredbi. Ako imamo zakon onda se zakonom treba regulirati sve, ili većina stvari. Mi ovdje imamo situaciju da se ovim zakonom ostavlja prostor da Vlada svojim uredbama regulira previše toga. S jedne strane imamo u zakonu vrlo striktno definirane neke stvari koje i postupke kako treba raditi, a onda s druge strane kažemo da će o nekim drugim stvarima Vlada odnositi cijeli niz novih uredbi. Problem sa uredbama je dvostruki. Prvo one nisu podložne javnoj raspravi pa niti raspravi ovdje u Saboru. Drugo, one se nikada do sada nisu donijele u zakonskim rokovima i mi smo i smjernicama rekli da ćemo, da će biti donesene uredbe u roku 30 ili 60 dana. Mjeseci su prolazili dok nisu bile donesene uredbe uredbe od strane Vlade i mi danas imamo smjernice i uredbe. Dakle mi danas funkcioniramo na principu smjernica i uredbi. Mi danas imamo agenciju, ona nije samostalna, ona je agencija unutar agencije za promicanje stranih ulaganja. Ovim zakonom se to definira da će se to napraviti ta disolucija i u tom dijelu je ovaj zakon recimo korektan što se tiče definiranja uloge i položaja agencije i posebno rješavanja statusa zaposlenih u toj agenciji. Možda bi bilo bolje da se i zove Zakon o Agenciji za javno-privatno partnerstvo, a da javno-privatno partnerstvo bude definirano dakle ili da dopunimo onda smjernice pa da bude jače, snažnije definirano u smjernicama o javno-privatnom partnerstvu. Ili pak s druge strane, ako dakle definiramo priču zakonom onda primjerice se ugledajmo na poljski Zakon o javno-privatnom partnerstvu koji definira puno više toga uključujući što definira odnose na brojne druge zakone. Pa će onda u tom Zakonu o javno-privatnom partnerstvu u Poljskoj biti primjerice riješeno i ovo pitanje, ova dilema o kojoj je ovdje bilo danas rečeno, a to je pitanje dvostrukog oporezivanja odnosno plaćanja PDV-a na kamate na kredit kredit koji je digao privatni partner. Ili primjerice plaćanje PDV-a na komunalne poreze i sve druge vrste poreza koji su uključeni u cijenu zakupnine jer je tamo rečeno dakle da se u tom zakonu iz Poljske da se odredbe Zakona o PDV-u ne primjenjuju na takav način na ugovore sklopljene po javno-privatnom partnerstvu. koncepcijski mislim da bi trebalo doraditi ovaj zakon i reći da je to, ako je Zakon o javno-privatnom partnerstvu onda nam doista ne trebaju smjernice osim kao vid dekoracije. A ako je zakon o agenciji onda treba to jasnije izdefinirati i u svakom slučaju otkloniti ovu mogućnost da Vlada svojim uredbama poslije toga radi ovo što je radila nakon smjernica, a to je dakle da imate hrpetinu papira koje morate napraviti. E sad, koncepcijski gledano na javno-privatno partnerstvo mi moramo uspoređivati tu priču sa tradicionalnim modelom. Dakle, Europsko Europsko vijeće je 2003. godine donijelo Europsku inicijativu za rast gdje je potaklo i promiče dakle javno-privatno partnerstvo kako bi se razvila infrastruktura koja je potrebna da osnaži potencijalni rast i razvoj Europske unije. Dakle, Europska unija je rekla da dugoročni ugovori između Vladinih institucija i nevladinih partnera su pretpostavka da se osnaži potencijalni rast u Europskoj uniji. Da bi to bilo tako morate onda regulirati određeno područje, ali ga morate učiniti mogućim u realnom vremenu. Gledajući ovaj zakon, ali ne samo ovaj zakon jer državna tajnica je rekla da neće trebati nikakvih dodatnih suglasnosti. Nažalost, naš Zakon o proračunu koji je u raspravi je propisao da morate tražiti suglasnost Ministarstva financija. Naš Zakon o izvršavanju državnog proračuna isto tako regulira javno-privatno partnerstvo. Dakle, prema ovome prijedlogu zakona i zakone koji se odnose javno-privatno partnerstvo vi morate tražiti tri suglasnosti od agencije, agencija može tražiti tri ili četiri suglasnosti od ministarstava, jedinica lokalne samouprave itd. i još plus toga morate najmanje tražiti suglasnost od Ministarstva financija. To je dakle minimalno četiri i plus još agencija može tražiti određene suglasnosti. Ako tome dodate normalni tijek nabave javno-privatnog partnerstva, a ono u svijetu traje između 12 i 18 mjeseci. Ne računajući dakle ove administrativne prepreke vama minimalno treba dvije godine da dođete do toga da započnete sa projektom javno-privatnog partnerstva i treba vam minimalno godinu dana da taj projekt okončate. Dakle to je gotovo nemoguće napraviti u jednom mandatu. E sad, ako je nama cilj potaknuti javno-privatno partnerstvo onda bi ono trebalo biti takvo da stimuliramo javne partnere da se odlučuju na javno-privatno partnerstvo u odnosu na tradicionalni model svagdje tamo gdje je to isplativo ili je to bolje. Moje osobno iskustvo pokazuje primjerice da je javno-privatno partnerstvo puno bolje za građane i javni novac, za izgradnju škola nego tradicionalni model. E sad, što vi morate imati kad gradite školu po tradicionalnom modelu? modelu? Nemate novaca, pa dižete kredit. Morate provesti javni natječaj za kredit na što ne morate dobiti nikakvu suglasnost. Kad provedete javni natječaj i odaberete banku koja će vam dati kredit, onda samo tražite suglasnost Ministarstva financija. Dobijete tu suglasnost i više vas nitko ne pita što ćete vi s tim novcem raditi, niti morate davat na suglasnost projekt ili natječaj za izgradnju škole. Niti morate davati ugovor za izgradnju škole bilo kome na suglasnost, Ministarstvu financija, agenciji, ne znam kome. Niti vas itko više pita što se sa tom školom zbiva. Vi samo morate dakle dobiti suglasnost na kredit i morate izvještavati Ministarstvo financija o stanju kredita. Ako istu tu školu gradite po javno-privatnom partnerstvu, vi morate imati dakle najmanje tri suglasnosti od agencije plus još suglasnost od Ministarstva financija plus još suglasnost od Ministarstva obrazovanja, prosvjete i športa, nije bitno sad, radi se o školi. Dakle, u situaciji kad ste suočeni s potrebom izgradnje škole vi ćete naravno ako imate kreditni kapacitet ili kapacitet zaduživanja pristupiti tradicionalnom modelu. Tradicionalni model nije dobar za školu zato jer samo gradi školu. Model javno-privatnog partnerstva je dobar za javni novac i građane zato jer ne gradite školu, nego ugovarate uslugu te škole na rok od 25 godine, što znači da škola u 3. ili 5. godini neće biti derutna, nego će ta škola biti u istim uvjetima prvog dana obrazovanja unutra i zadnjeg dana, na kraju 25. godine će će biti isti uvjeti u toj školi. I javno-privatnim partnerstvom dobivate fer vrijednost za javni novac. Javno-privatno partnerstvo, naravno ja govorim o onome tko provodi model dobro, tko nema potrebu zloupotrijebit ga jer svaki model se može zloupotrijebit, dakle onaj tko želi pošteno raditi javno-privatno partnerstvo je barem za kuna na kunu jeftinije ili bolje u odnosu na tradicionalni model. Ono je različito zato jer vi sagledavate situaciju na 25 godina, a ne samo ono što prosječni hrvatski političar razmišlja o kamenu temeljcu i vrpci za otvaranje objekta. Vi sagledavate situaciju na 25 godina. To je nešto sasvim drugo. Vi snosite svoju odgovornost i za nešto što neće biti u vašem mandatu, kada više nećete biti na poziciji u kojoj ste bili kad ste ugovarali to javno-privatno partnerstvo. Dakle, to je nešto što svakako treba poticati, to je nešto što bi trebalo i što već je kod nas nije regulirano, treba regulirati, a mi evo sugerirano da se dogovorimo da li ćemo to činiti smjernicama i uredbama ili zakonom. Mislimo da je, da ćemo na ovakav način preregulirati javno-privatno partnerstvo, a istovremeno nećemo odgovoriti na sva ona otvorena pitanja koja ovdje imamo. I ono što bi molili isto tako predlagatelja za drugo čitanje, da nam dostavi analizu dosadašnjih javno-privatnih partnerstva, dakle barem ovih od 2006. do danas, a to znači ovih nekoliko škola, ovih nekoliko dvorana … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Privedite kraju raspravu. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Evo zaključujem. I naša je obaveza ne da sotoniziramo javno-privatno partnerstvo, nego da ga ovdje u saborskoj dvorani racionalno obrazlažemo i da doista od toga napravimo ono što je premijer Sanader rekao Hrvatski new deal, a ne nešto čega ćemo se sramiti. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mršiću, ja vas moram ispraviti. Rekli ste da sportska dvorana u kojoj će se igrati Svjetsko rukometno prvenstvo u Varažddinu košta 400 milijuna. to nije točno. Sportska dvorana u Varaždinu koja ima 20 tisuća kvadrata, zajedno sa najmom, koštat će 823 milijuna. 50% financira država, a 50% grad. Istovremeno ili po kvadratu 9 tisuća 130 kuna. Istovremeno Varaždinska županija napravila tisuća kvadrata škola i sportskih dvorana koje koštaju zajedno sa održavanjem 363 tisuće kuna ili po kvadratu 6 tisuća 200. Prema tome, netočno je da je Varaždinska športska dvorana košta 400, ona košta zajedno sa održavanjem 823. Dogovor između gradonačelnika Čehoka i premijera Sanadera financira 50% jedna i 50% drugi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Dakle, ja vjerujem da ću podijeliti mišljenje sa većinom svojih kolega i kolegica da je ovaj predloženi zakon, odnosno prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu malo zakasnio. Kako neko kaže, hvale vrijedan, tu mislim na namjeru, ali je malo zakasnio, jer nikako se ne mogu oteti dojmu da je ovo ubrzanje sa prijedlogom zakona motivirano ako hoćete rukometnim dvoranama u Hrvatskoj. To je bio jedan model. Ja se ne mogu oteti dojmu, vidim da naravno ne mogu se svi složiti sa mnom, ali izrečeno je ovdje da bi bilo jako lijepo, potrebno, pa čak ako hoćete i nužno uz ovaj prijedlog zakona dostaviti podatke i informaciju zastupnicima ali i hrvatskoj javnosti, koji su rezultati dosadašnjih poslova javno-privatnog partnerstva. Što je to u dijelu javno-privatnog partnerstva što su odradile jedinice lokalne i područne samouprave do sada? Gdje su to oni opskurni poslovi o kojima i državna tajnica spominje? U kojem dijelu su bili nekakvi tajnoviti razgovori, dogovori? Gdje su bili nedostaci? Zbog čega i gdje je to zabilježena negativna praksa, naravno i da vidimo i pozitivne primjere o kojima isto ovdje bilo riječi i nesumnjivo je da je javno-privatno partnerstvo model javno-privatnog partnerstva dobar, ali naravno ovisi o tome kako ga se provodi. Ako imate dobre namjere, ako se štiti javni interes, tada će se naravno paziti na koji način će se model javno-privatnog partnerstava na na svakom projektu provoditi, pratiti i u konačnici taj projekt nakon 25, odnosno 40 godina, ovisno o ugovoru preuzeti. Kada govorimo o ovom prijedlogu zakona, moram kazati da me se on doima i previše i nepotrebno centralizira. Mi opet dajemo preveliku ulogu središnjoj državnoj vlasti. Dajemo preveliko značenje i mogućnost odluke i odlučivanja, upravo presudnim ministarstvima, Vladi Republike Hrvatske, odnosno agenciji. Ja si postavljam pitanje zašto? Zbog čega u jednom projektu na lokalnoj razini, naravno uzimajući u obzir onaj nadzor Ministarstva financija postojeće zakone koji to dodiruju da vezano za nemogućnost većeg zaduživanje, nego što je to drugim zakonima propisano, ali zbog čega nadležno ministarstvo i agencija za projekt jedinice lokalne samouprave koja je od javne potrebe i koji izvršna vlast u toj jedinci donese i smatra da je potreban, da je od javnog interesa, pa zbog čega mora prolaziti toliku proceduru, ovdje u Zagrebu u središnjoj državnoj vlasti. Kroz agenciju, kroz nadležna ministarstva, kroz Vladu Republke Hrvatske. Nastranu što je to jedan veliki birokratski zahvat, što se gubi puno vremena, ali opet dolazimo u poziciju, zapravo da za gradove i općine u Republici Hrvatskoj, konačnu riječ daje kako se ono u narodno kaže, tata. Ako vam ministarstvo što sadrži ovaj prijedlog zakona da negativno mišljenje bilo koje ministarstvo od koje agencija zatraži za određeni projekt, agencija neće dati rješenje i odobrenje za provedbu projekta javno-privatnog partnerstva. Pa dopustit ćete da je tu otvorena velika mogućnost da se upravo ovi projekti odobravaju po političkoj političkoj liniji. Dakle, ona vlast ili ona koalicija koja je na vlasti odobrit će projekte tamo gdje misli da će to politički biti dobro. Da li možete jamčiti da to neće biti tako kao što je to recimo kod državnog proračuna, gdje se financije, a to je očito usmjeravaju tamo gdje je volja većine, što je zapravo regularno i demokratski, voljom većine usmjeravaju se financijska sredstva u one krajeve Republike Hrvatske za one projekte gdje vladajući smatraju da su oni potrebni. Isto će tako biti i kod provedbe ovog zakona. I ja mislim da nema nijednog jedinog razloga osim možda kod izuzetno velikih i značajnih i financijskih ili pod nekakve značajne komunalne infrastrukture ili infrastrukture od značenja za cijelu Hrvatsku da možda u takvim projektima ide ova procedura gdje ključnu odluku zapravo donosi i Vlada i resorna ministarstva. Za ove projekte, projekte projekte škola, projekte zdravstvenih ustanova, primjerice domova zdravlja. Ja ne vidim nikakav razlog za na primjer jedan dom zdravlja u koji jedinica područne samouprave ulazi u investiciju sa privatnim partnerom da se traži ovakva suglasnost na ovim razinama agencija ministarstva, Vlada Republike Hrvatske ukoliko je to interes. Dogovor da, ali ne da ta forma na ovakav jedan način bude kruto centralizirana. Do sada smo se u Hrvatskoj u projektima javno-privatnog partnerstva rukovodili smjernicama tamo negdje s kraja 2006. godine. Evo sad vjerojatno ćemo se rukovoditi zakonom i u svakom slučaju potrebno je ja vjerujem smjernice staviti izvan snage. Čuli ste kako je prošlo javno privatno partnerstvo neka mišljenja za rukometne dvorane. Neka mi oproste oni kojima je to možda dosadno ali ja mislim da ovo pitanje ni dan danas nije do kraja riješeno a nije riješeno zato što sam uvjeren da kod rukometnih dvorana u Republici Hrvatskoj koje se rade po modelu javno privatnog partnerstva a kako neki vole se pozivati na smjernice u javno privatnom partnerstvu da se radi o upravo onim opskurnim poslovima gospođo državna tajnice o kojima ste govorili, da su to ogromne investicije od nekoliko milijardi kuna i da je upravo na tom modelu javno privatnog partnerstva kojima se gradi nekoliko dvorana u Republici Hrvatskoj i za koji Republika Hrvatska naravno kao i gradovi gdje se te dvorane grade plaća velike sume, da je upravo tu uludo utrošen, bačen veliki novac nepotrebno i mene malo čudi da unatoč prozivkama, unatoč pozivima upravo na ove slučajeve javno privatnog partnerstva nisu odreagirale nadležne institucije, ako hoćete niti policija, niti odvjetništvo državno, niti USKOK. Pogledajte vi jednu sramotnu činjenicu. Ja ću je ponoviti ovdje. Zanima me da li će sad netko odreagirati. Evo, spominje se rukometna dvorana u Varaždinu 800, nevažno. Čak je nevažno da li se radi o 2, 3, 4 milijuna. Pa to je preko 800 milijuna kuna. Zar to nikoga nije zainteresiralo, one koji se bave korupcijom odnosno koji se bave antikorupcijskim programima, provedbom antikorupcijskog programa. Pa kako jedna takva dvorana može tolike novce koštati? Pa kako može koštati tolike novce 843 milijuna kuna dvorana, nastavno športska dvorana u Osijeku. Znate gdje je odlučeno o tome, gdje je danas suglasnost? Zaključkom Vlade Republike Hrvatske je dana suglasnost da se ide u pravcu potpisivanja ugovora za nastavno športsku dvoranu Gradski vrt u visini od 843 milijuna kuna po javno privatnom partnerstvu. Znate što se u Osijeku dogodilo? U Osijeku se dogodilo samo nakon nekoliko mjeseci, da resorno ministarstvo odnosno Ministarstvo znanosti nakon jasno što smo ukazali na ovu nebulozu. Sjetite se, u medijima to je zvan Đapićev model za 843 milijuna kuna. Samo nekoliko mjeseci kasnije potpisan je ugovor o izgradnji i opremanju ove dvorane jer se nije imalo kuda, činjenice su govorile same po sebi. Ugovor je potpisan ne na 170 milijuna, 165 milijuna kuna sa PDV-om. Dakle, s jedne strane smo imali to javno privatno partnerstvo 843 milijuna kuna a samo nekoliko mjeseci kasnije ta dvorana i opremanje dvorane košta 165 milijuna kuna. Naravno, ja moram napomenuti da tu nije uračunato održavanje dvorane istina ali dopustite mi razliku između 843 i onih 165 pa to je negdje oko 700, nešto malo manje od 700 milijuna kuna. Pa nećete me uvjeravati ili uvjeriti da treba utrošiti 700 milijuna kuna za dvadesetčetverogodišnje održavanje nastavno športske dvorane Gradski vrt. Pa to je nemoguće. A nemojte me niti uvjeravati jer ću vam ja kazati da je u nacrtu ugovora za tu dvoranu po javno privatnom partnerstvu održavanje bilo negdje na razini 5 milijuna kuna godišnje. Da ne govorimo o priči i to me malo zasmetalo u ovom prijedlogu zakona. Čitav ovaj posao, ja ne ću ulaziti u ostale modele javno privatnog partnerstva u Hrvatskoj na rukometnim dvoranama, ali čitav ovaj posao u Osijeku je vođen tajno, potpisivani su tajni ugovori, vijećnici Gradskog vijeća i ja kao tadašnji dogradonačelnik nisam mogao vidjeti primjerak ugovora a upravo ovdje čini mi se da je to članak 7. i zakon ostavlja mogućnost da se negdje u sivilu neke stvari zadrže tajnima. Mislim da je to potpuno nepotrebno. Da, to je članak 7. i da ukoliko se radi o nekim poslovima ti poslovi moraju biti savršeno transparentni, jasni. Nema nikakvog razloga da bilo koji podatak iz ugovornog odnosa neovisno da li se radi po principu statusnom ili financijskom principu odnosno modelu ovog javno privatnog partnerstva, ali nema ni jedan jedini razlog da bilo koji podatak iz nekakvog ugovora koji je dakle utemeljen na ovim zakonskim odrednicama bude tajan. Ja ne sumnjam da kako se ono kaže bolje išta nego ništa. Ovo ništa kažem da mislim da je ovaj zakon ide u smjeru prevelike centralizacije i da je nepotreban, ali da treba regulirati pravnu materiju koja se tiče javno-privatnog partnerstva, a treba. Mi ćemo podržati ovaj Prijedlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, naravno očekujući da iznesene primjedbe i prijedloge i ministarstvo, odnosno Vlada Republike Hrvatske usvoji. Ali ponavljam, javno-privatno partnerstvo kao model je izuzetno dobar. Tu se mogu napraviti veliki kapitalne investicije i objekti, ali naravno u svemu tome kao cilj treba biti zaštita javnog interesa. Ukoliko oni koji idu javno-privatno partnerstvo ne polaze od toga od zaštite javnog interesa i raditi u svrhu javnog interesa, tada će se i dalje događati da jedan projekt koji vrijedi 10 milijuna, da kroz javno-privatno partnerstvo se naplati 200, 300 ili ne znam ni ja koliko kuna. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Zlatko Horvat. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, moram ispraviti uvaženog kolegu Šišljagića, a time i uvaženog kolegu Mršića kad govore o Varaždinu i Varaždinskoj cijeni. **Horvat, Zlatko (HNS)** Ispravak je cijena koja se spominje i uspoređuje Varaždinska dvorana i Osječka dvorana.

Zaboravlja se model javno-privatnog partnerstva. Gradska sportska dvorana u gradu Varaždinu košta 177 milijuna kuna i slijedećih 25 godina grad Varaždin nema nikakvih obaveza niti oko zaposlenih djelatnika, niti oko energenata, niti oko bilo kakvih ispravaka, popravaka na dvorani. Prema tome, nemojte uspoređivati ako govorimo o modelu javno-privatnog partnerstva i uspoređivati model koji se gradi po jednom drugom modelu.

Idemo na pojedinačnu raspravu i riječ ima uvaženi zastupnik Dragutin Lesar, ali prije toga da obavijestim da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Prvo što se samog predloženog zakona tiče dvije čudne stvari koje su se tu ovdje pojavile, jer prije dvije godine Vlada je tvrdila da za provedbu modela javno-privatnog partnerstva ne treba zakon. Sada tvrdi da ga treba. U opisu stanja i obrazloženja zakona nisu navedeni slučajevi koji su izazvali, koji bi bili kao dokaz zbog čega se sada smatra da trebamo Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Da li su to afere koje su drmale Hrvatsku i još uvijek drmaju vezane na izgradnju određenih objekata, a prvenstveno športskih ili je to nešto drugo. I druga ocjena ovog zakona, da rokovi i procedura koje on predviđa neće povećati interes privatnog kapitala za ulazak u taj projekat, jer je doista model izbirokratiziran i rokovi užano dugi sa velikim brojem subjekata koji o tome odlučuju, procjenjuju, daju mišljenja, suglasnost i dozvole, tako da očito od ideje do realizacije će proći najmanje 15 mjeseci da bi se nešto moglo početi graditi. Ali ono što mene interesira je slijedeće. U ovom Saboru svih ovih dana, pa i u hrvatskoj javnosti hit tema je rasprave o zaduženosti, lokalne i regionalne samouprave, banaka, građana i veliki broj kolega u Saboru i kolegica kuka i plaši narod da je Hrvatska zadužena, maltene da smo u bankrotu. Onda je Vlada predložila Zakon o proračunu, novi Zakon o proračunu koji će citiram iz tog obrazloženja “napraviti reda, uvesti disciplinu i evidenciju zaduženosti“ pa čak i u ovom obrazloženju ovog zakona se spominje da je jedan od motiv toga da država dobije uvid u to koliko za koje namjene i zašto se netko dole ispod nje zadužio. E sad ja ne razumijem kakva je razlika u obavezi neke županije ili grada ili nekog drugog – države, da li ima obaveze po kreditu ili municipalnim obveznicama ili po javno-privatnom partnerstvu. Ako u slijedećih 10, 20 ili 40 godina ima ugovorenu obavezu prema nekom. Da li obaveza od 10 milijuna, dakle na primjer 10 milijuna godišnje jedne županije po javno-privatnom partnerstvu je manja u smislu opterećenja proračuna, nego da je tih 10 milijuna kuna obveza po kreditu. Kakve su to različite posljedice po smislu stanja proračuna i ukupnih obaveza po jednom ili drugoj osnovi. Obaveza vraćanja novca je obaveza vraćanja novaca bez obzira kome i kako je do te obaveze došlo i ako sve zakone koje smo do sada donosili pravdamo sprječavanjem i željom centralne vlasti da nadzire, kontrolira, evidentira zaduženja koja nastaju s tog naslova. Kada je u pitanju proračun, krediti i ovi standardni oblici stvaranja obaveza, onda doista mi nije jasno zašto bi sad ovo bilo lakše vraćati samo zato što ne bude pisala rata 55 kredita, nego obaveza po ugovoru o javno-privatnom partnerstvu, a iznosi isto. Hajmo simulirati da s obzirom da je stanje u hrvatskim zatvorima katastrofalno, nedostaju kapaciteti, država nema novaca, da Vlada odluči po modelu javno-privatnog partnerstva gradit zatvore. Privatnik izradi zatvor, a Vlada se obaveže da će svake godine i popuniti kapacitete koji su ugovoreni i da, ugovoriti i cijenu po komadu jednom, je li, i da je to interes i privatnog kapitala, da ulazi u javni sektor zajedno sa središnjom državom, država rješava problem kapaciteta, privatni kapital …/Govornik se ne razumije./… ili zadovoljava svoj interes jer će sljedećih 40 godina imati garantiranu popunu kapaciteta, samo ne znam što ako kriminal padne, što ćemo onda s popunom kapaciteta

smo stvorili, ne samo mi u Hrvatskoj, nego očito i u Europi, neka čvrsta, kruta pravila koja tobože svi poštujemo i sada smo pronašli mišju rupu kako krenuti i stvarati nove dugoročne obaveze a da ne spadaju u kategoriju preuzetih, prezaduženja. Ni onih 20%, ni onih 4%, niti 25%, nego eto jedan drugi model zaduživanja ili stvaranja obaveza kao oni sada nisu problem. Pa ako 40 godina obaveze ulaska u program jeste prihvatljiv kroz javno privatno partnerstvo, a štetan je u interesu Hrvatske države u obliku kredita ili recimo unicipalnih obveznica, onda ispada da će ove obaveze po javnom privatnom partnerstvu vraćati netko drugi a ne porezni obveznici a jednu i drugu će oni platiti. Ili pak se ovdje radi o pretežito privatnom interesu da ulazi u investicije od javnog interesa i na taj način zapravo na sebe preuzima funkciju i primarnu ulogu države, na nacionalnom nivou, regionalnom i lokalnom. A onda ako je to tako moguća korupcija i sprega koja se tu javlja, niti jedan USKOK, ni poskok, ni Nacionalno vijeće na čelu sa kolegom Jovanovićem, neće moći tu ništa napraviti. I zbog toga niti sam tim modelom oduševljen, niti ga pozdravljam, jer doista ne razumijem što on to drugačije u Hrvatskoj donosi, ekspanziji investicija, angažiranju privatnog kapitala, ali ono što mene posebice interesira taj javni interes. Ne vjerujem u javni interes, vjerujem u privatni interes koji se ovim zakonom proglašava javnim i ništa više. Hvala.

Dakle, ovdje je kolega Lesar postavio pitanje u čemu je razlika između klasičnog zaduživanja i javnog privatnog partnerstva. Ima nekoliko vrlo važnih razlika, prije svega, dakle, kada gradite tradicionalnim modelom vi morate dignuti kredit prije nego što ste i prvu lopatu zapiknuli za školu. Vaša obaveza vraćanja kredita nastaje trenutkom potpisa ugovora o kreditu a ne trenutkom početka korištenja škole ili objekta koja se gradi iz tog kredita. Za razliku od toga, po javnom privatnom partnerstvu plaćate samo stvarno isporučenu uslugu. Što znači da vaša obveza vraćanja ili plaćanja te usluge nastaje u trenutku kada možete koristiti objekt koji ste ugovorili po javnom privatnom partnerstvu. Vi dignete kredit i počnete graditi objekt, poduzeće koje gradi objekt ode u stečaj, vi imate obavezu vraćanja kredita a nemate objekt. Po javno privatnom partnerstvu vi ugovorite javno privatno partnerstvo, poduzeće koje gradi objekt ode u stečaj, vi nemate školu ili objekt ali nemate niti obavezu plaćanja bilo čega. Nadalje, kada gradite objekt onda ste sagradili objekt i ne znate što će se zbivati u 10-toj godini jer zakon vam kaže da imate garanciju na dvije godine na sve i 10 godina na konstruktivne elemente, još minutu molim i konstruktivne elemente. Po javno privatnom partnerstvu, kvaliteta usluge je svih 25 godina ista, ako je manja, vi plaćate manje, vi plaćate postotak od usluge koju ste ugovorili. Ako jedan dan prokišnjava razred vi nećete platiti najam za taj razred. Ako ste digli kredit vi ćete platiti taj razred kao da je napravljen po propisima i još morati platiti popravak krova na tom razredu. Dakle, razlika je ogromna. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Dakle, ako sam dobro kolegu Mršića razumio objektivu ocjenu uspješnosti modela moći ćemo znati za 25 godina. Prihvaćam. Dakle, onda ćemo moći razgovarati jesam li u pravu ja ili vi i dali ste doista dosta ekstezivno tumačenje i EPP-a ili pak privatne partnere koje imate su imbecili jer ako su prihvatili takve uvjete, ne znam odakle im toliko količina novaca i kako su do njega došli da prihvaćaju takve uvjete jer ne znam koji je onda njihov interes. Ali kada su i krediti u pitanju, znate onda možete ugovoriti i početak korištenja kredita a posebice početak otplate kredita koje ne mora biti niti danom aktiviranjem, niti 30 dana nakon aktiviranja, tako da otplata kredita može i započeti danom kada je objekat završen. (Nezavisni)** Pitanje kamata i ugovaranje kamata stvar je pregovaračkih sposobnosti, tako je. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Prijedlogom zakona o javnom privatnom partnerstvu jasno usklađuje se naše zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Inače, ono kao poznanica počinje negdje '90.-ih godina da bi se nakon 2000 godine počeo primjenjivati koncesijski model, ali isto tako model privatno financijske inicijative. Taj model, dakle, Zakon o javnom privatnom partnerstvu jasno ulaganja svesti će se u okvire sustava javne nabave. On zapravo predviđa provedbu javnog natječaja i odabir privatnog partnera. Dosadašnja praksa provođenja smjernica koje su bile neobvezujeće regulirati će se kroz sustav nadzora središnje države. Naime Agencija za javno privatno partnerstvo koja nastaje izdvajanjem sadašnjeg sektora za javno privatno partnerstvo i za agencije za promicanje izvoza i ulaganja, ona će zapravo nadzirati opravdanost odabira modela javnog privatnog partnerstva odnosno za projekt koji se kao takav odredi odnosno koji se odabere. Naravno da će i Ministarstvo financija imati svoju ulogu i davat će mišljenja o financijskom dijelu projekta. To znači također da će se provesti stroža kontrola, a to je dobro. Uvođenjem javno-privatnog partnerstva u sustav javne nabave znači ujedno i težnju da ovaj model financiranja javnih projekata se neće pretvoriti u neku posebnu i ne pretvori u neku posebnu pravnu kategoriju što javno-privatno partnerstvo zapravo i nije jer se pojavljuje ili kao javni ugovor što pokriva Zakon o javnoj nabavi ili kao koncesija što će se pokriti ovim novim Zakonom o koncesijama. Mislim do sada je koliko je poznato 8 zemalja Europske model javno-privatnog partnerstva koji znamo da je nastao u Velikoj Britaniji prije manje od nekih 20 godina, a ostalima je ostavljeno da to reguliraju u okviru svojeg nacionalnog zakonodavstva. Zato ne znam zašto toliko skepse da mi kao kasnimo ili ne kasnimo. Mislim, moguće je i da kasnimo ali mislim da ne. Ono što je bitno svakako je da evo mi ćemo vjerojatno odmah nakon ove točke raspravljati drugu točku koja je, to su dopune Zakona o javnoj nabavi i jasno je da te izmjene i dopune idu kao posljedica jednih širokih konzultacija s gospodarstvom i one će donijeti jednu jednostavniju proceduru i manje zakonski propisanih uvjeta za naručitelje što je također vrlo, vrlo, vrlo, vrlo bitno je li. Pa i za nas u jedinicama lokalne samouprave kad ovaj zakon dakle koji ćemo poslije raspraviti stupi na snagu bit će vrlo bitno da će u lokalnoj, jedinicama lokalne samouprave biti zaposlenik koji će morati naći certifikat za vođenje postupka. Dakle to je otprilike isto nešto što će biti dobro i što će omogućiti određene i novine. Ono što bi bilo također bitno za istaknuti to je da učinke koje možemo očekivati od donošenja ovoga zakona su vrlo znakoviti. Kao prvo primjenom ovog modela jasno da će se pokušati omogućiti jedan maksimalni gospodarski razvitak odnosno efekti koji su potrebiti upravo radi toga što će se ovdje dugoročno ugovarati odnosi između javnog i privatnog, između javnog i privatnog partnera. Također ono što je izuzetno dakle pozitivno i ostvarit će određeni i znakoviti iskorak i pomak to je da svi projekti iz ovog područja javnih potreba koji će biti u jurisdikciji javne vlasti morat će se planirati u okviru same djelatnosti a isto tako oni će kao takvi planiranje realizacije morati svoditi u okvire proračunskih mogućnosti. Bitna će biti regulacija odabira privatnog partnera prema Zakonu o javnoj nabavi, jasno i Zakonu o koncesijama. A mislim podržavam i ovo što je rečeno vezano za edukaciju. Mislim da je to isto vrlo bitna, bitna kategorija. Ovim zakonom inače stvorit će se isto tako i preduvjeti za otvaranje novih tržišta, daljnji rast, razvoj hrvatskog gospodarstva, njegove konkurentnosti i treba kazati da je isto tako Hrvatska u međunarodnom okruženju već nekoliko godina zemlja koja je prepoznato upravo po ostvarivanju značajnih rezultata u razvitku ovog modela, a to će jasno omogućiti i to to da će angažmanom Hrvatske kao zemlje partnera u pružanju pomoći našim susjedima se moći ostvariti i pozitivni učinci. Uz sve ostale pozitivne učinke koje će proizvesti ovaj zakon prvenstveno je li stvaranja preduvjeta za jedan vrlo značajan i rast i razvoj gospodarstva, učinjen je isto tako značajan iskorak u ocjeni koja će uslijediti, je li, Europske komisije nakon ovog dakle u okviru poglavlja 5. o kojem se zapravo zapravo raspravlja. Zbog svih ovih navedenih razloga mi iz Kluba Hrvatske demokratske zajednice podržat ćemo ovaj zakon jer smatramo da je on kao takav učinkovit i znakovit i donosi i znakovite promjene. Hvala lijepa.

Na početku da, da kažem da ja kao i prethodni diskutanti ne smatram da je javno-privatno partnerstvo odnosno i zakon koji se donosi i taj cijeli postupak da je tu nešto upitno. Naravno to je jedan alat koji nije poznat samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi i svijetu gdje se omogućava javnim partnerima da se povežu sa privatnim partnerima i da na neki način realiziraju projekte koje bi mogli, koje inače ne bi mogli napraviti. Prednosti su prije svega generiranje novih izvora dohotka, nove infrastrukture, novih usluga za javne partnere, poticanje industrijskog razvoja kojeg je posljedica i porast … /Govornik se ne razumije./ … prihoda. Bolje usmjeravanje na kraju krajeva i bolje usmjeravanje javnih sredstava. što bi svako javno-privatno partnerstvo trebalo osigurati i zbog čega i javni partneri koriste taj institut je brža izgradnja infrastrukture, brža provedba, manji ukupni troškovi cjelokupnog projekta, bolja lokacija rizika samog projekta, kvalitetnija usluga, stvaranje dodatnih prihoda i učinkovitije upravljanje projektima odnosno sadržajem javno-privatnog partnerstva. Ono šta ja mogu istaći kao generalni, generalnu ovom zakonu i situaciji koja je danas u Hrvatskoj je da imamo veliku količinu propisa koji se odnose na javno-privatno partnerstvo uz kao što je spomenuto smjernice koje smo donijeli 2006. godine, sad donosimo zakon. još neki zakoni se vežu uz javno-privatno partnerstvo. To je Zakon o proračunu, Zakon o izvršenju proračuna. Znači umjesto što lakšeg i efikasnijeg postupka postoji previše po meni propisa koji reguliraju, koji šta, što imamo kao primjere u Europi, netko je to već istaknuo samo 8 zemalja je donijelo do sada, do sada zakon. Zato se ne možemo pozvati na to da se ustvari usklađujemo sa europskom praksom jer europska praksa je ako se već na nju pozivamo ta da je komisija znači Europska komisija u siječnju 2003. godine donesla smjernice za uspješna javna privatna partnerstva. Tako da na razini Europske komisije postoje smjernice koje smo na neki način i mi kvalitetno donijelo 2006. godine gdje je mnogo toga što se danas i u zakonu pojavljuje već definirano. Ono šta, gdje europske zemlje koje nemaju zakone rješavaju ovu problematiku radi se, radi se o zakonima o javnoj nabavi i zakonima o koncesijama. U biti Zakon o javno-privatnom partnerstvu i ta i taj cijeli, cijela priča koja se veže uz javno-privatno partnerstvo se može svesti na javnu nabavu i na koncesije. To je samo jedan mali, malo duži period i projekti i projekti koji su specifični ali u načelu vidimo i u zakonu da se zakon poziva i prije načela odabira ponuda i sklapanja projekata na Zakon o javnoj nabavi. Na kraju, kada gledamo ovaj zakon stječe se dojam da formiranjem ove agencije se daju dosta velike ovlasti, znači netko je već to spomenuo tko će voditi agenciju, imati će mogućnost odobravanja projekata i na neki način određivanja gdje će se određeni projekti javno-privatnog partnerstva moći održavati i tu naravno tu naravno uvijek postoji mogućnost da se i mimo nekih ekonomskih kriterija ili razvojnih kriterija nekome ide na ruku a drugome da se razvoj onemogućava. Kada govorimo Kada govorimo o javno-privatnom partnerstvu i onome što se dešava u Hrvatskoj, ja bih spomenuo nekoliko primjera, možda neke pozitivne, neke manje pozitivne koji su se desili. Evo, prije svega ima jedan primjer, a to je sada izgradnja određenih sportskih objekata gdje, recimo u gradu Splitu za dvoranu na Lori koja će vrijediti 150 milijuna eura, mora podsjetiti da i grad Split ima jednu veliku dvoranu koja nije iskorištena u u svojoj funkciji, grad Split će plaćati 2,5 milijuna kuna bez PDV-a kroz 30 godina mjesečno bez PDV-a kroz 30 godina, znači sa PDV-om 3 milijuna i 200 tisuća kuna i to je samo polovica iznosa. Da grad nije imao sufinanciranje države to bi iznosilo 6,5 milijuna kuna. Ali i uz ovih 3 i i 200 tisuća kuna, znači na razini godine negdje 40-ak milijuna kuna, grad Split je već iskoristio limit koji mu Zakon o proračunu u smislu javno-privatnih partnerstva omogućuje, znači 25% proračuna iskoristio je otprilike već nekih otprilike 6, 7% što znači u narednih 30 godina je već četvrtina tog limita iskorištena. Tako da treba kada govorimo o javno-privatnom partnerstvu dobro odvagati da li je taj projekt koji želimo financirati ubiti potreban i da li je možda bilo isplativije izgraditi u gradu Splitu umjesto jedne takve dvorane možda nekih 10 novih škola ili manjih dvorana gdje bi se mladi mogli baviti amaterskim sportom. S druge strane, naravno da da postoje i primjeri, kao što sam rekao gdje se lokalnim ili javnim partnerima omogućava stjecanje dodatnih prihoda, tu su primjeri određenih autocesta gdje su partneri, privatni partneri izgradili ceste i na neki način naplatom cestarina isplatili tu investiciju i nakon određenog perioda ta investicija ostaje javnom partneru. Kada gledamo na kraju krajeva ovaj zakon koji vjerujem da ćemo podržati u Saboru, po meni bi bilo dobro da se ne ostavlja još jedan veliki prostor, da Vlada kroz uredbu o uredbu o djelokrugu rada agencije definira neke stvari koje su po meni prebitne i koje bi bilo dobro da smo ih definirali u zakonu gdje dajemo na mogućnost Vladi da definira stvari koje nisu podložne, kao što je to netko rekao javnoj raspravi, nego odlukom odnosno uredbom koja ima zakonsku snagu mogu definirati neke stvari vezane uz javno-privatno partnerstvo. Na kraju, cijela priča oko javno-privatnog partnerstva treba dobiti podršku jer neke projekte sigurno ne bi mogli financirati i ne bi bili isplativi i ne bi ih bilo moguće planirati u određenom kraćem roku da nema ovog instrumenta. Možda kao ideja i Vladi, odnosno kao kao poticaj za određene reforme u određenim sektorima, javno-privatno partnerstvo bi se moglo puno više koristiti, recimo u zdravstvu gdje se do sada malo ili uopće ne koristi, koristi se najviše u smislu "out sourcing-a" određenih usluga u bolnicama ili ono što smo u zadnjih nekoliko mjeseci bili svjedoci katastrofalne situacije u zatvorima, netko je spomenuo već tu opciju, ali mislim da se da se javno-privatno partnerstvo, i to je praksa dosta u zemljama Europe u tom segmentu može koristiti. Tu bi se sigurno došlo do jedne, na kraju krajeva kvalitetnije situacije i u zdravstvu i u ovom dijelu pravosuđa ako bi se koristio više ovaj model.

to je činjenica. No, međutim ja ću na kraju ponuditi jedno rješenje, ja ne kažem da možda tih previše propisa neće biti efikasno, možda i bude, no činjenica je da je ovaj zakon usko u vezi sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o koncesijama. Isto tako je činjenica da on ne može bez Zakona o izvršenju proračuna i Zakona o proračunu. Isto tako je činjenica da kad donesemo ovaj zakon, a već imamo smjernice o javno-privatnom partnerstvu, imati ćemo i Zakon o javno-privatnom partnerstvu, imati ćemo i smjernice o javno-privatnom partnerstvu i isto tako zakon predviđa uvođenje uredbi Vlade Republike Hrvatske, znači koje dodatno uređuju neka pitanja. Isto tako, jedinice lokalne samouprave, znači javni subjekti koji će na temelju tog zakona ići u javno-privatno partnerstvo će morati dobivati barem 4, 5 različitih suglasnosti od agencije, od ministarstava i isto tako agencije će tražiti različite suglasnosti od pojedinih ministarstava na temelju dvije ili tri strategije, to je politika razvoja javno-privatnog partnerstva koja ne postoji još, to je nacionalna razvojna strategija koja još ne postoji i na temelju nacionalne strategije regionalnog razvoja koja isto tako još ne postoji. E sad, kad to gledamo ovako na hrpu, stvarno izgleda ko' šuma propisa i ako ta šuma propisa na neki način ne bude na kraju efikasna, mi uvijek imamo rješenje jer možemo odmah čim izglasamo tu šumu propisa i šumu zakona pisati HITRORez-u da ukine određene propise. Evo, hvala.

da nisam u pravu da će ovakav zakon i destimulirati određene jedinice i javni sektor da se koristi ovim modelom, nazvao bih možda, ovo nije HITRORez, nego "spororez", otprilike znači ovakav način modela javno-privatnog partnerstva. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. A mi idemo dalje i uvaženi zastupnik Tomislav Vrdoljak. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, predstavnici ministarstva, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona javno-privatnom partnerstvu. Za realizaciju većih kapitalnih projekata poput izgradnje škola, bolnica, vrtića, domova, športskih dvorana, kulturnih ustanova, komunalne infrastrukture potrebna su velika sredstva osobito kada to promatramo na razini županija, gradova i općina. Osigurati sva ta sredstva zaduživanjem i direktnim investicijama lokalnih jedinica ili središnje države, nije realno jer bi razina zaduživanja znatno premašivala mogućnosti za otplatu kredita. Upravo zbog svega navedenog, a u želji da se zadovolje potrebe stanovništva, države su počele ulaziti u takve kapitalne projekte po modelu javno-privatnog partnerstva. Taj trend se pojavio i kod nas i prisutan je više godina. Cilj je države i lokalnih jedinica moći krenuti u više različitih kapitalnih projekata kako bi se zadovoljile različite potrebe društva, a s manjim angažiranjem sredstava. Javno-privatno partnerstvo omogućuje da se krene s više različitih projekata, jer privatni partner pokriva veći dio investicija na početku. On radi projektnu dokumentaciju, gradi, financira, održava i upravlja građevinom, a od javnog partnera, države, županije i grada, općine proračunskog korisnika dobiva mjesečnu naknadu. Ovaj odnos plaćanja naknade može biti izrazito dugoročan i po prijedlogu zakona je predviđeno čak do 40 godina. Karakteristično je dakle da se projekti u početku financiraju prvenstveno iz drugog izvora, iz privatnog sektora, a i dalje javni partner definira ciljeve koji su od javnog interesa, kvalitetu usluga i politiku cijena te je na njemu odgovornost za poštivanje navedenih ciljeva. Pošto se po ovom modelu gospodarske aktivnosti vrlo često radi o velikim i skupim infrastrukturnim projektima, nameće se potreba propisivanja jasnijeg i transparentnijeg odabira privatnog partnera i konzultanata na strani javnog partnera. Stoga se zakonom propisuje da se odabir javnog partnera i konzultanata provodi sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave. S druge strane ugovorni odnosi za projekte projekte javnog privatnog partnerstva komplicirani su, a javni partner je obavezan prije donošenja odluke o provedbi projekta pripremiti analizu projekta radi određivanja učinkovitosti i rizika u svezi s njegovom provedbom. Ako se ovo dobro ne napravi i ne potpiše kvalitetan ugovor, javni partner se može naći u poziciji gubitka značajnih sredstava U posljednjih desetak godina, a posebno nakon 2005. godine, izgradnja velikih infrastrukturnih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva je sve više zastupljena u okviru sve intenzivnije gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Na povećanu dinamiku primjene ovoga modela, u velikoj mjeri su utjecale propisana ograničenja za kreditnu zaduženost proračunskih korisnika. Zato je važno s jednoga mjesta regulirati, educirati i pratiti lokalne jedinice i tijela središnje države u poslovima vezanim uz javno privatno partnerstvo što se prijedlogom zakona o javno-privatnom partnerstvu upravo i čini. 2006. godine su bile donesene smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva koje su u praksi dosta pomogle, ali nisu bile obvezujuće. Zakonom se ovo kompleksno područje uređuje. Uvodi se i agencija kao središnje tijelo koje će ne samo kontrolirati nego i educirati i pomagati pri sklapanju projekata javno-privatnog partnerstva što je za našu praksu u kojoj nemamo puno iskustva s tim projektima od velikog značaja. Na kraju pozdravljam stoga donošenje ovoga zakona kojeg ću osobno podržati i uvjeren sam da će Vlada što prije donijeti provedbene propise predviđene zakonom. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pa evidentno je da institut javno-privatnog partnerstva u hrvatskom društvu u gospodarstvu postoji puno duže, čak postoje dvije godine i smjernice Vlade Republike Hrvatske, odnosno Sabora koje uređuju pitanje javno-privatnog partnerstva. Zašto sada zakon? Pa moguće je ovako analizom površnom doći do zaključka da institut javno-privatnog partnerstva nije korišten u općem interesu, onda je Vlada i Sabor 2006. godine pokušala zaštititi taj opći interes kroz institut javno-privatnog partnerstva kroz donošenje smjernica. Međutim i smjernice su izigrane u hrvatskom društvu kako to i biva pa sada Vlada donosi, predlaže da se donese zakon i to sve ne bi bilo nelogično, dakle takav cilj i postupak bi bio logičan za Vlade, kada se ne bi otkrila namjera iza zakona. Šta se uređuje ovim zakonom? Izgradnja. Samo izgradnja kroz institut javno-privatnog partnerstva. A ne uređuje se smisao javno-privatnog partnerstva. Dakle tamo gdje Vlada, država, lokalna samouprava ne može zadovoljiti potrebe iz proračunskog novca traži rješenje kroz institut javno-privatnog partnerstva. Dakle ne može se u svim djelatnostima raditi javno-privatno partnerstvo i to treba definirati, upravo to treba definirati zakonom jer mora se kroz zakon štititi javni opći interes. Dakle ne možemo u svim djelatnostima. Zatim moramo utvrditi koji su standardi u tim djelatnostima kojima se može koristiti javno privatno partnerstvo od općeg interesa i o tim standardima mora voditi brigu javna strana u tom institutu. Dakle država klasična ne postoji, dakle nije samo briga o javnoj sigurnosti, o obrani, o vanjskim poslovima i financijskim prihodima nego da zadovolji i ostale djelatnosti, školstvo, zdravstvo, ekozaštitu, održivi razvoj, komunalne usluge, dakle to bismo trebali propisati u kojim djelatnostima se može koristiti institut javno-privatnog partnerstva. To nismo učinili. Ostavili smo da se radi po nahođenju jer to Vladi odgovara. To Vladi odgovara. Zašto joj odgovara? Zato što je u zakonu predvidjela da će ona odlučivati što je dobro, a što nije dobro. Zato Vlada predlaže da se osnuje agencija, agencija sa određenim brojem ljudi. Sa ovlastima koje su više nego kontrolne, agencija je moćna da utvrdi, ocijeni i odobri projekt svaki, to je u stavku 2. podstavak a), dakle Vlada će centralizirati korištenje instituta javno-privatnog partnerstva i na taj način će kontrolirati razvoj područja u Republici Hrvatskoj bez utvrđenih standarda i kriterija. A dosadašnje iskustvo nam pokazuje da Vlada ima neke različite kriterije prema područjima gdje je na vlasti određena stranka ili sama stranka koja je na vlasti u državi pa čak i mijenja lokalnu vlast mimo, da tako kažem, izbornih rezultata. Takav odnos prema javno-privatnom partnerstvu diskreditira sam institut javno-privatnog partnerstva jer ne doprinosi boljem standardu građana u onim djelatnostima za koje se mora brinuti država ili lokalna samouprava. Da je to tako, svatko od vas ili od nas zastupnika može lako utvrditi prolazeći kroz hrvatske krajeve pa će vidjeti da je komunalni standard ili standard djelatnosti o kojima se brine država ili lokalna samouprava drastično različit na štetu pojedinih krajeva. Tako će Slavonci reći da je Slavonija zapuštena na raznim područjima, oblastima, onima o kojima se brine država, a ja ću reći svoje iskustvo prolazeći kroz Banovinu i kroz Liku, da u Hrvatskoj postoje krajevi koji još uvijek nemaju priključak električne struje na svojoj kući. A to je da tako kažem u 21. stoljeću temeljna briga države da omogući priključak struje svakom domaćinstvu. Još gore, vidio sam područja u Hrvatskoj gdje nemaju pitku vodu na nekoliko kilometara od svoje kuće ili nemaju ni pristupnu cestu izgrađenu. A mi koristimo javno-privatno partnerstvo da se u Zagrebu ili u Varaždinu ili u Splitu ili u Rijeci gdje je zadaća i mogućnost proračuna iznad standarda ostalih krajeva, a nismo se usmjerili da to što možemo koristiti kao javno-privatno partnerstvo podignemo ili izjednačimo razvoj svih krajeva Republike Hrvatske, a to je zadaća naša. I to je smisao javno-privatnog partnerstva, dakle da se utvrdi djelatnost u kojima se to može postići, za koju je odgovorna država ili lokalna samouprava, da se utvrde standardi koji se moraju izjednačiti, dakle izbalansirati u cijeloj Republici Hrvatskoj i na taj način prije dođe do razvoja ravnomjernog u cijeloj Republici Hrvatskoj što je interes svih građana Republike Hrvatske. I još nešto, zakon baš zbog ovog što ja govorim izbjegao je da to utvrdi jer se u toj situaciji ne bi mogao konvalidirati, osnažiti ugovor o prodaji Sunčanog Hvara kao tip javno-privatnog partnerstva. To je komercijalna djelatnost, nema nikakvog interesa da se u toj komercijalnoj djelatnosti podiže ne znam ni ja koja razina kad tu postoji privatni interes poduzetnika da sami ulažu, kupe, podignu zvjezdice svakom hotelu. Još nešto, taj Sunčani Hvar je klasična zloupotreba javno-privatnog partnerstva jer je i ovdje rečeno da je kroz taj institut prodana tvrtka. Dakle, da se vratim na početak. Zašto je Vlada predložila donošenje zakona i to manjkavog o principima koji vrijede u Europskoj uniji i zemljama Zato da može kontrolirati institut javno-privatnog partnerstva iz jednog centra i na taj način kontrolirati razvoj svih krajeva Republike Hrvatske i kontrolirati lokalnu samoupravu. Ako bismo se priklonili već postojećim modelima koji postoje u europskim državama, onda nema nikakvog razloga da se formira posebna agencija kad već postoje državne uprava ili ministarstva ili upravne organizacije ili agencije. Naravno da je elastičnost državne uprave potrebna kad se radi radi međunarodni projekt iz područja djelatnosti gdje je država zainteresirana, kao što bi bilo recimo da želimo izgraditi infrastrukturu željeznice. Postoji međunarodni konzorcij, tu država osniva svoju agenciju samo za tu djelatnost i za taj javno-privatni model. Nismo iskoristili, to je daljnja praksa koja pokazuje da mi kad se pozivamo na Europsku uniju i usklađivanje, to smatramo kao formu, a ne kao suštinu i ne kao sadržaj. se ovdje jedan put raščisti je li pozivanje na Europsku uniju stvar prepisivanja, dogovaranja ili usklađivanja. Što su naši interesi u nekom području, što su interesi Europske unije? Oni nisu uvijek identični i međusobno mogu egzistirati bez obzira što su različiti pa i u javno-privatnom partnerstvu. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda najprije. Uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Netočno je da nije trebalo ući u sustav javno-privatnog partnerstva na Hvaru, jer država na taj način brani svoj interes. To je potpuno netočno. Druga netočnost koju ste rekli da se rezultati izbora mijenjaju odnosno da se mijenja vlast mimo rezultata izbora. Vlasti se mijenjaju temeljem rezultata izbora kolega Leko. Temeljem rezultata koji su postignuti na izboru. I tako se vlast mijenja u ovom slučaju o kojem vi govorite. Zahvaljujem. Bez dobacivanja uvaženi zastupniče Mršić, sada ćete dobit riječ da govorite repliku, ali nemojte dobacivati iz klupe.

normira ono što u suštini imamo normirano već u smjernicama ili uredbama, a da ne čini ono što je, što bi možda bilo za očekivati. Dakle, što je recimo problem jedan od najvećih problema trenutno u primjeni javno-privatnog partnerstva? To što mi nemamo standarde održavanja javnih objekata. Dakle, kada idete u javno-privatno partnerstvo vi ugovarate izgradnju i održavanje objekta na 25 godina. Dakle, primjerice jedne škole, ugovoriti izgradnju recimo da možemo, da imamo kapacitete i sposobnosti. Međutim, bilo bi logično i normalno da se Vlada i ministarstvo obavežu da će u roku od 60 dana definirati minimalni standard održavanja školskog objekta. Dakle, kada se on kreči, kada se bruse parketi, kada se mijenja namještaj itd., što bi onda javnom partneru bilo lakše ugovoriti te standarde. Danas nažalost mi i kada govorimo o sportskim dvoranama, ovima koje se grade za projekt Svjetskog prvenstva isto tako imamo potpuno različite modele ugovaranja, opsega održavanja i funkcioniranja tih objekata. I to bi bilo logično da Vlada izađe dakle sa svojom, ne uredbama, nego svojom obavezom da izradi standarde održavanja javnih objekata u koncesijskom periodu. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Kolega nisam tako precizirao, ali sam u svojoj raspravi naveo da je smisao utvrditi standard javnih poslova, javnih usluga, zatim popis usluga u kojima se može raditi javno-privatno partnerstvo, prije toga napraviti analizu cijelog hrvatskog područja kako živi pojedini krajevi, koji standard imaju u tim djelatnostima, pa zavisno od toga omogućiti javno-privatno partnerstvo. Hvala. Zahvaljujem. Time zaključujem prijepodnevno zasjedanje uvaženog Doma i nastavljamo u 15,00 sati. Prvi će biti uvaženi zastupnik Davor Bernardić, pa je onda uvaženi zastupnik Zlatko Horvat. Zahvaljujem. Vidimo se u 15,00 sati. Hvala lijepa.